**Stazić, Nenad (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 543.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 Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Očito je da da. Zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik, izvolite. U izradu izmjena Zakona o zaštiti od buke krenulo se sa ciljem pravilne i potpune transpozicije Direktive 202/49 202/49 EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša, a u smislu pravilne interpretacije i definicije obveznika izrade strateških karata buke i akcijskih planova. U trenutačno važećem Zakonu o zaštiti od buke člankom 7. stavak 1. i 2. propisana je obveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova za gradove s više od 250 000 stanovnika, glavne ceste s više od 6 milijuna prolaza vozila godišnje, glavne pruge s više od 60 000 prolaza vlakova godišnje i glavne zračne luke s više od 50 000 50 000 operacija odnosno zrakoplovnih operacija godišnje. Navedene obveze su transponirale članak 7. stavak 1. Direktive. Ministarstvo zdravlja je tijekom izrade propisa tumačilo direktivu na način da obveza koja je vrijedila za prvi krug mapiranja, dakle za 2007. godinu, vrijedi i za drugi krug odnosno za 2012. godinu jer direktiva nigdje eksplicitno ne navodi da se obveza mapiranja za 2012. godinu odnosi se na kriterije za naseljena područja iznad 100 000 stanovnika, glavne ceste s više od 3 milijuna prolazaka vozila godišnje, glavne pruge s više od 30 000 vozila prolazaka godišnje i za glavne zračne luke s više od 50 000 zrakoplovnih operacija godišnje. trenutačno važećih izmjena i dopuna Ministarstvo zdravlja je u više navrata tražilo tumačenje odredbi članka 7. stavka 1. i 2. od strane Europske komisije radi pravilne transpozicije. Međutim, u trenutku stupanja na snagu izmjena i dopuna navedenog zakona dobili smo tumačenje Europske komisije kako navedeni kriteriji iz važećeg zakona za obveznike vrijedi samo za prvi implementacijski krug direktive, odnosno za prvi krug mapiranja koja je završila 2007. godine. Isto tumačenje navodi kako za implementacijski korak, odnosno za drugi krug mapiranja i sve sljedeće vrijedi obveza izvještavanja za sljedeće obveznike: naseljena područja s više od 100 000 stanovnika, glavne ceste s više od 3 milijuna prolazaka vozila godišnje, glavne pruge s više od 30 000 prolazaka godišnje i za glavne zračne luke s više od 50000 zrakoplovnih operacija godišnje. Takva obveza propisana je člankom 7. stavkom 2. u svezi s člankom 3. točkama K, N, O i P. Dakle, u trenutku stupanja na snagu trenutačno važećih izmjena i dopuna zakona kriteriji za obveznike izrade strateških karata buke i akcijskih planova su pogrešno postavljeni, a samim time i obveza dostavljanja izrađenih strateških karata buke i akcijskih planova Republike Hrvatske Europskoj komisiji dovedena u pitanje s obzirom na točnost podataka koji se trebaju dostaviti Komisiji. Pravilna transpozicija Direktive 2002/49EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša je važna iz razloga što je direktiva i zakon koji ju transponira za Republiku Hrvatsku kao zemlju članicu propisuje obveze dostave izrađenih strateških karata buke i akcijskih planova u točno zadanim rokovima svakih pet godina. Kako je Republika Hrvatska postala punopravna članica EU tijekom sredine drugog kruga …/Govornik se ne razumije./… samim tim je postala obveznica dostave podataka u rokovima koji vrijede za drugi krug, odnosno postala je obvezna prema roku propisanim iz direktive do 18. siječnja 2014. godine poslati podatke o izrađenim akcijskim planovima za obveznike koji su propisani novim, ovim novim izmjenama i dopunama. Sukladno navedenom u iznimnom je interesu da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke u što skorijem roku izglasa

Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista - stranke rada govorit će poštovani Zlatko Tušak. Izvolite.

Hrvatskog sabra, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pa jedna dilema koja me na neki način potakla zašto sam se javio u ime kluba Hrvatskih laburista – stranke rada za ovu raspravu je da smo mi o ovom zakonu imali raspravu u 4 mjesecu. U 4 mjesecu smo, razlog je bio usklađivanje zakonodavstva sa EU i mijenjali smo zakon po hitnom postupku. I vidi sad, odredbe koje smo tada promijenili u zakonu sada ih ponovo vraćamo na ono što smo usklađivali sa zakonodavstvom EU. Pa sad ja više stvarno nisam pametan što to na kraju znači? Kako ova Vlada na kraju radi. Mi dobivamo ponekad zakone, prođu prvo, drugo čitanje, rasprave i onda Vlada poslije toga 10 amandmana dade na taj isti prijedlog zakona koji je uputila. U ovom slučaju radi se čisto o tehničkim promjenama koje su se desile na način da se vraćamo na nešto što je bilo prije i nešto što smo mijenjali ovaj zakon. Zato suludo je uopće govoriti o zakonu jer tada je bila diskusija, govorimo o buci. Buka je svakodnevni stresogeni faktor i on utječe na čovjeka i čovjekove sposobnosti ali sve više buke je ovdje na Markovom trgu. I danas je bila buka i sve više je buke. Znači, sve više je nezadovoljstvo. Mislim da bi bilo već konačno i odgovorno i pametno da se uozbiljimo, da počnemo o nekim zakonima ozbiljno razgovarati, da se uvažavaju određeni argumenti. Jer koliko se sjećam i u tadašnjim raspravama bilo je upozoravano na određene promjene koje su se desile u naseljenom području gdje se sa 100000 povećavalo naseljena mjesta na 250000 stanovnika, a i ovaj dio prolaza je bio duplo manji nego što se predlagalo u povećanju tog zakona. Jasno kad o buci govorimo buka je ozbiljan problem. Po nekim podacima koje ima, a pogotovo kada je u pitanju grad Zagreb postoje i određena istraživanja gdje se govori da negdje od 16 do 20 godina mladi pokazuju zabrinjavajuće rezultate prvenstveno što se ne čuvaju buke, a koja je rezultat disko klubova, glasno slušanje glazbe, petarde, rakete i da ne kažem što drugo iako se direktno ovaj dio zakona ne odnosi o tome, nego on govori o strateškim kartama i akcijskim planovima koji se trebaju napraviti jer karta buke je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj i predstavlja stručnu podlogu za izradu prostornih planova. Ali ako o buci nećemo voditi računa, onda sve više ćemo imati onih na koje i utječu određene posljedice vezano izazvane sa bukom. Buka je jako i opasna kod onih ljudi koji rade i stalno su izloženi određenim značajno iznadprosječnim decibelima buke i jasno da sve to ukazuje na vezano njihovo oštećenje sluha. Ali ima i neke druge popratne reflekse koji u dijelu tih ljudi i izazivaju, a to je onaj drugi dio koji je razdražljivost i određene druge zdravstvene probleme. Neću dalje više o samom zakonu jer prvenstveno sam htio u ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada skrenuti na neozbiljnost i na neodgovornost ovakvog predlaganja zakona smatrajući da je ovaj dio tehničko usklađivanje računajući sa time da i može se ponekad pogriješiti i napraviti greška, ali mislim da ima već i previše ovakvih grešaka koje se dešavaju i unutar toga upozorenje da nezadovoljstvo među građanima sve više raste i sve više će biti ovdje buke na Markovom trgu ako se ne opamete neki koji itekako trebaju voditi brigu o ovim građanima. Hvala. S obzirom kolega da ste spomenuli temu koja nije neposredno u ovom prijedlogu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke ja ću iskoristiti tu priliku i nadovezati se na vas i upozoriti da postoji jedna dosta velika nelogičnost u važećem Zakonu o buci. Naime, jako često mi se obraćaju građani i građanke koji žive u neposrednoj blizini različitih postrojenja koje proizvode jako veliku buku i na to se često žale Sanitarnoj inspekciji. Sanitarna inspekcija izađe na teren i onda što se događa? Događa se to da se naručuje ovlaštenog da provede mjerenje te buke, međutim to se događa u točno terminima koje ustvari dogovori onaj koji naručuje to istraživanje, a to je najčešće vlasnik tog postrojenja. I naravno da vlasnik tog postrojenja onda prilagođava razinu svoje buke u svojim radnim procesima tijekom onih zakonski propisanih kriterija. I ništa se po tom pitanju ne događa, građani se i dalje bune. I zbog toga smatram da bi u principu takve tvrtke trebala naručivati država da provede o trošak naravno investitora i da se u takve preglede ide u razdobljima kada ne očekuju da se dođe tamo i da se onda doista mjere stvarni pokazatelji buke u nekom prostoru i vidi se da li su građani u pravu kada se bune ili nisu u pravu. Ovako doista ne postoji nikakav niti minimum kriterija da se utvrdi činjenično stanje, a doista ima jako veliki broj ovakvih slučajeva. Neki evo i u okolici Zagreba. Postavljala sam i zastupnička pitanja u vezi tog problema pa evo ga apeliram na Ministarstvo zdravlja da razmotri izmjenu zakona i u tom dijelu.

kolega potpredsjedniče pa sam ovaj zabunio se. Izvinjavam se. Potpuno se slažem sa vama, buka pojedinih postrojenja itekako utječe na ljude koji žive u blizini jasno da je to problem. A znajući u kakvom tempu života živimo to i ostavlja značajne posljedice tim ljudima, a to je pitanje i razdražljivosti i neke druge simptome koje ljudi imaju koji su stalno izloženi buci. A ne daj Bože da tamo gdje stanuje je velika buka, a i na radnom mjestu da imaju veliku buku onda možemo nekim ljudima itekako razmišljati u kakvoj situaciji se nalaze. I potpuno se sa vama slažem da bi država i nadležno ministarstvo trebalo itekako voditi i o tome računa i za ta jedna određena područja gdje i postoje te veće izražene buke iznad dozvoljenih granica ili negdje u visini granica poduzimati i određene mjere da bi došlo do smanjivanja buke na tom području. Još jedanput isprika moja. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani kolega Dujomir Marasović. Štovani gospodine dopredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ovdje je dakle ispred nas prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke s konačnim prijedlogom. Nema se tu što puno govoriti, ja neću iskoristiti čitavo svoje zakonom i Poslovnikom u Saboru dopušteno vrijeme. O ovome je bilo riječ kao što reče kolega u 6. mjesecu i sad je stvar dovedena na realne naše okvire, znači gradovi koji su prije bili spomenuti da bi da bi trebali donijeti karte buke od 250 tisuća stanovnika sad smo se prilagodili na normalnu, za hrvatske uvjete realnu brojku 100 tisuća stanovnika jer jedino Zagreb ima 250 tisuća i više. Bilo je protok automobila na jednoj cesti da se treba donijeti karta za zaštitu od buke, na jednoj cesti gdje prolazi 6 milijuna vozila godišnje. Takvih cesta mi nemamo. Sad je to dovedeno na 3 milijuna. Pa vlakova da prolazi nekim tračnicama 60 itd., itd. da vam sad ne nabrajam te podatke. Prilagodili smo se našim realnim okolnostima i podržavamo također činjenicu da će kontrolu svega ovoga na neki način moći vršiti i komunalni redari. To su dvije točke i mislim da to treba podržati i HDZ će ovo podržati. Ono što bih htio nadodati u dvije, tri rečenice možda malo da vas nasmijem jednom situacijom, a druga je bilo ozbiljnija. U 6. mjesecu kad je vođena rasprava čitao sam fonogram kolege iz HDSSB-a su naveli primjer da im se žale građani na Trgu bana Jelačića da gdje je je dopušteno 40 decibela da se svira glazba od 300 decibela. Ja ću vam kazati primjer gdje sam ja osobno bio uključen. Na Šolti malo jedno mjesto Stomorska, dvije bake jednoj 80 drguoj 85 godina imaju 20 kokoši i jedno 5,6 pivaca i ti pivci normalno rade svoj posao pivaju ljudi su uložili po 100 tisuća eura kredita su uzeli, obnovit kuće, došli stranci pobjegli, došli drugi, bježe i drugi, došla agencija odustaje. Propala sezona, propada druga sezona. Meni su se obratili kao saborskom zastupniku, 10 puta sam išao u općinu na Šolti nisam uspio riješiti i ova im sezona praktički propada. Znači život je dinamičan, život je lijep, raznolik, raznovrstan. Nećemo mi riješiti sve te probleme ali ono što bi gospodine zamjeniče ministra vama stavio na dušu i mislim da bi vi to mogli i htjeli smatram da to svi želimo a i moramo riješiti. Ono što je kolega također prethodno dotaknuo, pitanje decibela i jačine buke u disko klubovima. Vi bi kao ministarstvo i mi kao Sabor bi zaista trebali reć, u disko klubovima se smije toliko i toliko, i trebamo onda postavit jednog komunalnog redara ili inspektora sa aparatom i ako je više zatvaramo ga. Mi znamo da i na svadbama ne možemo ni jest a kamoli razgovarat od buke, ali svadba je jedanput godišnje, ali omladina ide i to koja, sva omladina, koliko, svaku večer, znači omladina je svaku večer u disko klubu i uistinu sam siguran 100% da kod jednog izvjesnog broja tih adolescenata i omladine starije da ostaju i trajne posljedice u vidu ovih i onih posljedica, da ih sad ne nabrajam, smatram da bi tu moglo biti efikasniji i da bi vi tu mogli postavit i postupit na ovaj način da jednostavno naši, ti vlasnici disko kluba shvate da mogu, moraju tako i tako. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo prijavljene dvije replike, prvo Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Marasović, obzirom da ste iz ovog kraja ne znamo o kojim se pivcima radi, jer ovim iz Vrgorca ili nekim drugim pivcima. Drugo što sam htio reći u svezi vaše rasprave što se tiče buke i sami znate, i spominjali ste ove disko klubove pa i caffe barove itd. gdje je zaista evo ja ne znam dal sam star čovjek kao i vi ili niste ali kako reće ovdje uhvati te nervoza kad budeš pola sata tamo, tako da buka kao zdravstveni problem u neku ruku ili pripada ovome ministarstvu i ove materijal od od Ministarstva zdravlja, zaista ponekad predstavlja problem pa i u slučaju pivaca i kokoši,jel? **Stazić, Nenad (SDP)** Dobro, ja se samo nadam da ovi pivci nisu iz Kukuriku koalicije. A sad ćemo čuti repliku Domagoja Hajdukovića. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa zaista mora da su bili jako glasni ako su turiste rastjerali. Međutim, kolega ja sam se htio osvrnut na nešto drugo, a to je na tragu onoga što je rekla kolegica Holy dakle zakon kao zakon sam nije sam problematičan, već po meni je problematična provedba. Dakle, imali smo čitav niz slučajeva gdje stanarine mogu danima i noćima spavati, odmarati se upravo zbog diskoteka koje postoje u podrumima i suterenima nekih kuća koje nisu ni građene sa namjerom a kamoli sa izolacijom da bi tako nešto se nalazilo u suteranu. Pa imate slučaj gdje od vibracija, dakle od glasne glazbe cijela zgrada podrhtava. I tu nakon što inspekcija izlazi na teren, konstantno se ne utvrđuju dovoljni razlozi da se ta diskoteka zatvori ili barem da ih se prisili da naprave bolji izolaciju. To je problem a za sam zakon kao takav je kao što ste vi primijetili zapravo samo usklađivanje sa postojećim starim.

vječno hrvanje ovoga i onoga i teško da ćemo uvesti red al disko klubovi su naša jedna konstanta, naša jedna činjenica i mi tu možemo ući unutra kad hoćemo i na način na koji odredimo. I ne mogu pobjeć, nema tu, ako to hoćemo uredit a ja bih želio da se uredi i ja bih postupio tu i zaista neću reć drastično ali ozbiljno, kontinuirano i došao bi to u red ako bi država htjela tome stati na kraj. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovana kolegica Romana Jerković. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a će glasati za prijedlog zakona. Ovim izmjenama i dopunama dopunjujemo Zakon o zaštiti od buke radi usklađenja s Direktivom EU i smatramo da se radi o poboljšanju u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Izmjene se odnose na izradu strateških karata buke što nije novost. Naime i u postojećem zakonu postoji potreba, odnosno obveza izrade karata buke i akcijskih planova ali ono što se mijenja jest što će se ubuduće i karte i planovi i morati raditi i za manja raditi i za manja područja od sada i za naseljena područja s više od 100 stanovnika umjesto 250 koliko je bilo do sada. Druga izmjena tiče se ovlasti komunalnih redara što također pozdravljamo. Istina ovaj zakon mijenjali smo u travnju ove godine kada je kontrola kada je kontrola u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kontrola buke koja nastaje povodom održavanja javnih skupova i organiziranih nekakvih skupova zabavne sportske prirode na otvorenom prepuštena lokalnoj samoupravi. Dakle kontrolu buke su tako prestali provoditi djelatnici inspektorata a ona je prešla u nadležnost komunalnih redara tj. općina i gradova. Dakle, ovim prijedlogom dopunjuju se odredbe koje se odnose na ovlasti komunalnih redara u provođenju nadzora nad odlukom predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave odnosno ovlasti za pokretanje prekršajnog postupka. je zakonski prijedlog dobar te će ga Klub SDP-a podržati. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Ostaje nam još čuti stajališta Kluba HDSSB-a i Boru Grubišića.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, evo danas je, odnosno sada je malo lakša tema a i iz mog faha. Pa sa gospodinom zamjenikom ministra možemo se usuglasiti i suglasiti sa ovim zakonskim prijedlogom. Osim što u ovom, ne da osim, nego ajde vidim da će prema članku 2. kaže da se uređuju ovlasti komunalnog redara u provođenju nadzora nad odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave komunalni redar zapravo dobiva još jednu dužnost, još jednu ulogu dakle da utvrdi poznatim metodama, propisanim metodama dakle visinu buke u decibelima i da postupa sukladno zakonskim propisima. Jučer smo imali raspravu dakle tri su bila zakona zajedno u paketu, dakle o gradnji, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji. Naglašavam ovo zadnje, potonje, građevinsku inspekciju gdje je rečeno da će taj dio uz građevinske inspektore vršiti i komunalni redari. E sada ako natovarimo i buku komunalnim redarima i sve ono što do sada obavljaju ja ne znam, komunalni redari će se pretvoriti zaista u ono nešto najvrjednije što jedan bilo koji grad ili sredina ima. Tako da ti redari koji danas hajde možda su poluzaposleni, imaju dosta da kažem kako narod kaže u Zagrebu lufta u svome radnom vremenu s obzirom na nove zakone, evo jučer ovaj o graditeljstvu, o građevinskoj inspekciji pa onda danas o buci možda će doći još koji zakon koji se propisati da komunalni redari obavljaju i te poslove. Što se tiče samog zakona on je odredio da se karte i akcijski planovi, dakle strateške karte buke i akcijski planovi provode u naseljima koja su veća, imaju više od 100 tisuća stanovnika, zatim u zračnim lukama koje imaju preko 50 tisuća operacija uzlijetanja, slijetanja. Zatim za glavne ceste sa više od 3 milijuna prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge sa više od 30 tisuća prolaza vlakova godišnje. Evo primjera da dezavuiram one koji misle da neće biti takvih cesta ili pak željezničkih pruga sa više od 30 tisuća iako smo mi smanjili mrežu željezničkih pruga ali ovi glavni koridori koji su ostali i opstali i koji opstaju recimo državna cesta D423 u Slavonskom Brodu svaki dan na toj cesti 16 tisuća, 16 do 20 tisuća vozila čeka na brklji u Osječkoj ulici. Računajte 356 dana puta 16 tisuća vozila, to dakle prelazi ovaj broj koji je ovdje određen 3 milijuna 3 milijuna vozila godišnje. Prema tome, evo već i u Slavonskom Brodu koji je grad koji ima manje od 100 tisuća stanovnika ima cesta koje će biti tako frekventne da će bit potrebno izraditi i stratešku kartu buke a i akcijski plan zaštite od buke. U ovom konačnom prijedlogu ovoga zakona su propisane i do kada najkasnije dakle treba uraditi stratešku kartu buke i te akcijske planove i dostaviti ih Europi uz napomenu da se da kažem revizija strateških karata buke

Za repliku se javlja poštovani kolega Silvano Hrelja. ja vam se moram predstaviti, pred jedno 15 godina sam položio ispit o mjerenju buke onda kada nije bilo svih ovih digitalnih aparata koji su koji su mogli raditi praktički, biti u funkciji stvaranja karte bude. I moram vam reći da komunalni redari će biti potpuno neupotrjebljivi u tom slučaju osim ako im se sutra kao kiborzima u pužnicu ne ugradi jedan takav mikroinstrument da mogu relevantno odlučivati gdje ima buke ili gdje nama buke. Sama buka možda pripada ovom ministarstvu iz razloga što je to velika štetnost i ozbiljan sociozdravstveni problem. Ali jedan dio ove problematike točno što se tiče karata buke pripada više zaštiti okoliša i ovom drugom dijelu. Jer znate, štetne su ijedna buka na radnom mjestu ali štetna je i komunalna buka zbog svoje monotonije zbog jednog tihog djelovanja na ljuski organizam. Jedino što ne možemo, doista ne možemo ništa napraviti na problem gubljenja sluha naše omladine jer oni po svom izboru idu u disco klubove a doista ne znam da li bi otišli kada bi tamo bio jedan znak da moraju otići u disco klub sa zaštitnim slušalicama. Prema tome mislim da to ne bi išlo smatram da tu postoji, da je to stvarno sociozdravstveni problem i da postoji ovdje velik gubitak radnih sposobnosti zbog štetnog djelovanja buke. Hvala lijepa. **Stazić, drago mi je da ste ovako replicirali. Naime, prije nekoliko dana sam proveo jedan sat u takvom diskoklubu gdje se svirala u istom ritmu stalno techno glazba, ali toliko žestoko i toliko bučno da se meni nakon jednog sata provedenog u takvom ambijentu počelo povraćati, a pošto sam izišao van onda sam osjetio, što je zanimljivo a to valjda kažem evo po prvi puta sam štrepio, kako se kaže, drhtao, ne znam od čega ali vjerujem da je to od te buke i 3-4 sata se nisam uspio smiriti zaista od toga. I dobro da ste ovako iznijeli slikovito, a ja još slikovitije ovaj problem. A što se tiče komunalnih redara, ja sam o njima govorio jer evo zadajemo im nove zadaće i stvarno oni će biti ono cakum-pakum i morat ćemo zaposliti nove najvjerojatnije. Tako da mjeriti buku, gledati koje građevine nisu zakonito napravljene, gdje je auto parkiran na travnjak ili nije, jedan kotač je, jedan nije pa da plati pola kazne i ne znam ni ja šta sve ne bude sa komunalnim našim redarima. Hvala lijepo. Rasprava o tekstu zakona je zaključena sada. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem se zamjeniku Cesariku. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda,